Forseta hefur borist bréf, dagsett 27. ágúst sl., frá formanni þingflokks Pírata um mannabreytingar í nefndum þingsins, sbr. 16. gr. þingskapa: Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir tekur sæti sem aðalmaður í allsherjar- og menntamálanefnd í stað Halldóru Mogensen og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir verður varamaður í sömu nefnd í stað Arndísar Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur. Andrés Ingi Jónsson tekur sæti sem aðalmaður í fjárlaganefnd í stað Björns Levís Gunnarssonar en Halldóra Mogensen verður varamaður í stað Andrésar Inga Jónssonar í sömu nefnd. Þá mun Björn Leví Gunnarsson taka sæti sem aðalmaður í velferðarnefnd í stað Arndísar Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur. Halldóra Mogensen tekur sæti sem aðalmaður í atvinnuveganefnd í stað Gísla Rafns Ólafssonar og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir verður varamaður í stað Björns Levís Gunnarssonar í sömu nefnd. Þá mun Gísli Rafn Ólafsson taka sæti sem aðalmaður í efnahags- og viðskiptanefnd í stað Þórhildar Sunnu Ævarsdóttur og Björn Leví Gunnarsson tekur sæti sem varamaður í stað Halldóru Mogensen í sömu nefnd. Þessar mannabreytingar skoðast samþykktar án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum.

og Ingibjörg Isaksen verður varamaður í sömu nefnd í stað Lilju Rannveigar Sigurgeirsdóttur. Þá mun Jóhann Friðrik Friðriksson taka sæti sem aðalmaður í utanríkismálanefnd í stað Hafdísar Hrannar Hafsteinsdóttur. Einnig hefur borist bréf, dagsett 10. september, frá formanni þingflokks Sjálfstæðisflokksins um mannabreytingar í nefndum þingsins, sbr. 16. gr. þingskapa: Birgir Þórarinsson tekur sæti sem aðalmaður í efnahags- og viðskiptanefnd í stað Teits Björns Einarssonar. Þá munu Teitur Björn Einarsson og Jón Gunnarsson taka sæti sem aðalmenn í atvinnuveganefnd í stað Birgis Þórarinssonar og Ásmundar Friðrikssonar. Þessar mannabreytingar skoðast samþykktar án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum

Mér hefur borist ein tilnefning, um 13. þingmann Suðvesturkjördæmis, Gísla Rafn Ólafsson. Þar sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal lýsi ég Gísla Rafn Ólafsson rétt kjörinn sem 5. varaforseta Alþingis. Ég óska honum til hamingju með kosninguna og allra heilla í starfi. Leita þarf afbrigða frá þingsköpum, þ.e. 4. mgr. 3. gr. þingskapa, þannig að hluta megi um sæti formanna þingflokka sérstaklega og þeir hafi sæti næst inngangi í salinn og dragi innbyrðis um þessi sæti.

Guðmundur Ingi Kristinsson hlýtur sæti 23, Hanna Katrín Friðriksson hlýtur sæti 8, Hildur Sverrisdóttir hlýtur sæti 45, Ingibjörg Isaksen hlýtur sæti 13, Logi Einarsson hlýtur sæti 2, Orri Páll Jóhannsson hlýtur sæti 22 og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir hlýtur sæti 44. Þá hefur enn fremur orðið samkomulag um hvernig hluta skuli um sæti fyrir hv. þingmenn Ingu Sæland og Steinunni Þóru Árnadóttur þannig að þær fái sæti sem henta þeim sérstaklega. Fær Inga Sæland sæti 6 og Steinunn Þóra Árnadóttir sæti 57. Þetta skoðast samþykkt og ég bið hv. þingmenn að færa sig til hinna nýju sæta og sama á við þegar dregið hefur verið um sæti hér á eftir.